Откривам заседанието. Ще започнем с едно съобщение.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 35, който става § 36: „§ 36.

Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 7г, ал. 2, 3, 4, 7 и 8, се наказва с глоба в размер от 1500 до 4500 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление.

На лице, осъществяващо публични функции, което е юридическо лице или едноличен търговец и извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 2, ал. 1, чл. 3, 4, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1, чл. 7д, ал.

и чл. 59а, ал. 2, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв. (5) На организация, предоставяща обществени услуги,

По § 46 има предложение на Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 46,

или на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв. (2) На На лице, осъществяващо публични функции, което е юридическо лице или едноличен търговец и извърши или допусне извършването на нарушение на този закон или на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв. (3) На организация, предоставяща обществени услуги, която извърши или допусне извършването на нарушение на този закон или на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 45, който става § 47: „§ 47.

„Система за сигурно електронно връчване“ е електронна препоръчана поща по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 и система, чрез която се удостоверява моментът на изпращане, получаване и връчване, както и се гарантира идентификацията, авторството и интегритетът на лицето, което изпраща, получава или връчва електронни документи или електронни изявления чрез системата.“

структурирано комплексно описание на основополагащите елементи на електронното управление, на техните взаимовръзки, на основните процеси, дейности и информационни ресурси на национално ниво, реализиращи Стратегията за развитие на електронното управление. 37. „Архитектура по област на политика“ е неразделна част от Архитектурата на електронното управление, представляваща структурирано, комплексно описание на елементите на електронното управление в конкретна област на политика, което включва взаимовръзките на тези елементи, основните процеси, взаимодействието със системите на национално ниво, дейностите и информационните ресурси на ниво съответната област, реализиращи Стратегията за развитие на електронното управление. 38. „Електронна автентикация“ е хоризонтална система за идентификация на всички участващи в електронното управление субекти, обекти и информационни системи. 39. „Електронно управление“ е реализиране от административните органи на правните взаимовръзки, административни процеси и услуги и на взаимодействието с потребителите, с лицата, осъществяващи публични функции, и с организациите, предоставящи обществени услуги, чрез използване на информационни и комуникационни технологии, осигуряващи по-високо ниво на ефективност на управлението. 40. „Информационни и комуникационни технологии“ са технологии за създаване, обработка, съхраняване и обмен на цифрова информация в различни формати чрез използване на хардуер. 41. „Информационна система“ е приложение, услуга, актив на информационните технологии или всеки друг компонент, обработващ информация. 42. „Националният екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност“ е екипът по смисъла на чл. 17 от Закона за киберсигурност. 43. „Проект“ е проект или дейност на административен орган, свързани с електронното управление, информационните и комуникационните технологии или с предоставянето на електронни административни услуги. 44. „Средство за електронна идентификация“ е средство за електронна идентификация по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 910/2014. 45. „Мобилно приложение“ е приложен софтуер, проектиран и разработен от организации от обществения сектор или от тяхно име с цел използване от обществеността на мобилни устройства като смартфони и таблети. Мобилното приложение не включва софтуера, който управлява тези устройства (мобилни операционни системи), и хардуер. 46. „Медийно съдържание с определено времетраене“ е медийно съдържание от един от следните видове: само аудиоматериали, само видеоматериали, аудио-визуални материали, аудиоматериали и/или видеоматериали в съчетание с интерактивни елементи. 47. „Обекти от сбирки на културното наследство“ са предмети, които са частна или публична собственост с историческа, художествена, археологическа, естетическа, научна или техническа стойност,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, аз много пъти от тази трибуна съм изразявал своето опасение, че някои неща се правят прибързано и не се обмислят добре, но когато става въпрос за електронното управление, считам, че трябва да бъдем особено предпазливи. В него има много нови неща, които се въвеждат за първи път в нашето законодателство, в това число и определени дефиниции, които обаче след това, ако бъдат записани неправилно в съответната законова разпоредба, могат да създадат неприятно объркване в работата на административните органи, които ще ползват тези нормативни разпоредби. Такъв е случаят и с дефинициите на различни понятия, направени тук, в този параграф, който гледаме в момента. Факт е, че между първо и второ четене някои от нещата, които бяха записани в тези дефиниции, са поправени, а други – премахнати. Нямам представа защо това се е случило по този начин, но все пак някои от тях продължават да звучат парадоксално и смятам, че все още част от тези дефиниции се нуждаят от съществена преработка. Така например в т. 40 не се прави откровено разлика между „данни“ и „информация“. Интересното, което е записано в тази т. 40, е, че в информационно-комуникационните технологии се използва само „хардуер“. Вижте как звучи: „Информационни и комуникационни технологии“ са технологии за създаване, обработка, съхраняване и обмен на цифрова информация – вероятно става въпрос за цифрови данни, а не за информация – в различни формати чрез използване на хардуер“. Факт е, че за обработката на информация се използва освен хардуер и софтуер. Точка 43 дефиниция за проект, това е дефиниция от типа „конят е кон, защото е кон“ – „проект“ е проект или дейност на административен орган. Точка 38: „38. „Електронна автентикация“ е хоризонтална система за идентификация на всички участващи в електронното управление субекти, обекти и информационни системи.“ Какво е „хоризонтална система“ обаче остава загадка за четящия този документ. И например т. 41, която вече съвсем буди недоразумение: „41. „Информационна система“ е приложение, услуга, актив на информационните технологии или всеки друг компонент, обработващ информация.“ В тази точка правим така да се каже гениалния извод, че информационните системи обработват информация. Считам, че тези дефиниции наистина трябва да бъдат сериозно огледани и при следващо разглеждане на Закона за електронното управление коригирани, така че да не будят недоразумение и откровено казано смях

По § 45 има предложение на Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението.

в чл. 40, ал. 2 се създава т. 3: „3. разработва и актуализира План за използване на интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война.”

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Тук в този параграф правим дребни промени на Закона за електронната идентификация и за пореден път правим дефиниция на „електронна идентичност“. Няма как в тази ситуация да не споменем, че интересен момент като цяло в настоящия законопроект са предложените и вече част от тях одобрени промени, свързани с електронната идентификация на гражданите при заявяване на електронни услуги от държавната администрация. Няма как, разбира се, тук да не припомня, че отдавна – преди почти две години, БСП предложи система за прилагане на идентификация по положен електронен квалифициран подпис, което щеше да означава незабавно въвеждане на електронната идентификация.

това число и идеята за създаване в Държавна агенция „Електронно управление“ на център за електронна идентификация, на това – и въвеждането на електронната идентификация в документите за самоличност на българските граждани, както Ви е известно вече, многократно беше отлагано от мнозинството. Сега предстои да се случи в началото на 2021 г., ако отново не бъде отложено, което аз имам съмнение, че ще се случи. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Данчев. Пристъпваме към гласуване.

В ал. 3 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателят на Държавна агенция „Електронно управление“.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! В този параграф се утвърждава една порочна практика на законодателния процес в 44-тото народно събрание важни текстове от закона да се променят в Преходни и заключителни разпоредби. Всъщност с приетите дотук текстове създаването на единен системен оператор се отмени и сега с § 43 ни се предлага

Сиреч, „Информационно обслужване“ ще е задължено да изгражда, поддържа, развива и наблюдава – каквото и да означава това – работоспособността на информационните системи. Интересен, разбира се, остава въпросът как ще се определя възнаграждението на „Информационно обслужване“ за тази работа, не става ясно и кой ще контролира поддръжката на изградените информационни системи, осъществявани, пак казвам, от едно търговско дружество. От записаното дотук и прието миналата седмица в § 13, който стана § 12, излиза, че „Информационно обслужване“ няма да подлежи на контрол от Държавна агенция „Електронно управление“ по отношение на извършената системна интеграция. Задавам си въпроса: каква отговорност носи държавата в едно търговско дружество, пък било то и с мажоритарна държавна собственост? За мен с тези законови промени очевидно се узаконява безотговорността.

Така Държавна агенция „Електронно управление“ ще съвместява две функции: първо, да определя и контролира държавните политики в областта на електронното управление и, второ, да поддържа информационно-комуникационните технологии и инфраструктурата на държавната администрация. Никъде в правомощията на председателя на Държавната агенция „Електронно управление“, който си е административен орган, не е записано правомощие да поддържа системите на държавната администрация. Така системите на централно ниво за мен остават безпризорни, а председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ може да изгражда някои от тях, но въпросът е кой пак ще ги поддържа? Така че за мен тук този законопроект узаконява освен, както казах, безотговорността и безстопанствеността. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Данчев. Има ли реплики? Няма. Изказвания? Господин Иванов, заповядайте – имате думата. Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Позволете ми да не се съглася, господин Данчев, с Вашето изказване поради две причини, но понеже не Ви правя реплика, ще направя изказване. Вижте, колеги, когато говорим за публични предприятия, това са предприятия, които са дефинирани в Закона за публичните предприятия, приет тази година.

с 99,5% държавно участие. Така че това предприятие отвсякъде е публично, това не е търговско предприятие, господин Данчев. Надявам се, че сте били в залата, когато е приет този закон за публичните предприятия, за разлика от този закон, който в момента гледаме, понеже отсъствахте от Комисията. Това е, от една страна. От втора страна, позволете ми да не се съглася с Вашите твърдения, че „Информационно обслужване“ ще изгражда, а няма кой да поддържа. Напротив, „Информационно обслужване“ ще изгражда и ще поддържа тези системи. Най-добре е според нас е според нас един орган да изпълнява всички тези функции, за да не се размива отговорността след това. Така че, колеги, предлагам да подкрепим внесените от Министерския съвет промени в Закона и

Благодаря, госпожо Председател. Господин Иванов, уважаеми колеги! Принципно сте прав за това, което казахте, но господин Данчев каза няколко основни неща и Вие трябваше да ги разсеете. Първо, „Информационно обслужване“ не е търговско дружество. Има съвсем малък процент, както споменахте. Второ, то има ангажимента да се грижи за тези информационни системи и да ги обслужва. Той не е страничен наблюдател. Трето, държавата не отсъства от това дружество, защото принципал е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Така че редът е спазен, общо взето, но ако има нещо друго, което трябва да се види след работата, която ще се върши и ще се извършва там по тази системна интеграция, трябва да се уточни на тази база. Първо, това е дружество изцяло в изцяло в прерогативите на държавата, в отговорността на Министерството на транспорта и министърът е принципал. Това са съществени неща и Вие трябваше да ги кажете. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Летифов. Втора реплика – господин Данчев, заповядайте. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители!

Да, разбрах какво направи, но изказването му беше насочено не срещу изказването на господин Иванов, а по-скоро срещу това, което аз казах в моето изказване. Всъщност тук нещо се пропусна и от господин Летифов, и от господин Иванов – да споменат, че с промените, които правим сега, отпадна един цял раздел от Закона за електронното управление, който касаеше работата, функциите, дейността, задачите на единния системен оператор, на нереализиралото се Държавно предприятие „Единен системен оператор“. Господин Иванов, ако беше се реализирало това предприятие, и то щеше да е публично предприятие по смисъла на този закон. Неговите функции, които бяха много подробно описани в повече от десет точки в Закона, сега отпадат и се свеждат до една точка като задачи и функции на предприятието „Информационно обслужване“. Това за мен буди недоумение. И, второ, към господин Летифов. Все пак ще кажа, че най-важното нещо, господин Летифов, при определянето на задълженията на едно държавно предприятие, дали е търговско или не е – спор, който няма да водим сега, е: кой заплаща неговата дейност, кой ще заплаща и как ще определя сумата, която трябва да му бъде платена за свършената работа, възнаграждението, което ще получи това предприятие? Това е ключовият момент тук. Благодаря отговор и визирахте и господин Иванов, и господин Летифов. Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Иванов. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ): Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Данчев, държавното предприятие, което е отменено с този закон, трябваше да се похарчат огромни средства, за да може да започне да функционира. Затова ние даваме на „Информационно обслужване“ възможността да изграждат, да поддържат тези системи, които ще се използват оттук нататък. Това е, така че не виждам какъв е проблемът и за какви средства говорите Вие. Много по-малко средства, господин Данчев, ще се изхарчат с с вменяването на задълженията на „Информационно обслужване“…(Реплики.) Господин Данчев, слушате ли ме? Много по-малко средства ще се изразходват, господин Данчев, чрез вменяването на „Информационно обслужване“ да изпълнява тези дейности, а не да се създава тепърва такова дружество. Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Колеги, нали този закон го приемахте преди няколко месеца, години? Е, тогава не помислихте ли, че трябват много пари, за да функционира това държавно предприятие? Тогава къде бяхте, господин Иванов, да кажете, че трябват много пари и че няма да може да стане, за да го прехвърлим сега в „Информационно обслужване“, където е неясно колко пари, защото тук всеки говори за много, но никой не казва колко?! Хайде, някой да излезе и да каже колко пари са необходими, за да почне да функционира това нещо или пак след три месеца, колегите от Министерството на транспорта или „Информационно обслужване“ ще внасят промени за преместване някъде другаде. Кога ще видим електронно управление?

По § 45 има предложение на Станислав Иванов и група народни представители по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 45,

до влизането в сила на този закон – в срок до шест месеца от влизането му в сила; 2. интернет страниците, създадени преди 23 септември 2018 г.

Благодаря Ви. Има ли изказвания?

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 40, който става § 41: „§ 41. Благодаря Ви. Има ли изказвания?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля да бъде гласуван

№ 902-01-50, внесен от Министерския съвет на 7 октомври 2019 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 6 ноември 2019 г., на което обсъди цитирания Законопроект. В заседанието на Комисията взеха участие от Министерството на земеделието, храните и горите: доктор Лозана Василева – заместник-министър, Ивайло Симеонов – директор на дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“; от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) Ваня Иванова – главен експерт. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от заместник-министър Василева, която отбеляза, че промените са свързани с осъществяването на на дейностите по управлението на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 –2013 г. от страна на ИАРА и са част от мерките, гарантиращи правилното функциониране на системите за управление и контрол на В тази връзка, със Законопроекта ИАРА е определена като отговорен орган по събирането както на недължимо платените и надплатените суми по проекти по програмата, финансирани от Европейския фонд за рибарство и свързаното с тях национално съфинансиране, така и на глобите и другите парични санкции, предвидени в българското законодателство и в правото на Европейския съюз. Потвърдено е правомощието на изпълнителния директор на Агенцията да издава решения за налагане на финансова корекция по реда на Глава пета от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, с които ще се установява дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ, поради нарушение от страна на ползвателите на помощ, представляващо основание за налагане на финансова корекция по чл. 70 от същия закон. Тази разпоредба ще се прилага и по отношение на решения за налагане на финансови корекции, издадени до влизането на Закона в сила. и инвестиционни фондове, дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ, поради нарушение от страна на ползвателите на помощ, ще се установява с акт за установяване на публично държавно вземане,

правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма, като се отчитат естеството и сериозността на допуснатото нарушение на приложимото право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения договор. Заповедта и правилата ще следва да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“.

въздържат да подкрепят Законопроекта. Изразиха съмнение, че предлаганите промени ще доведат до целения резултат, тъй като разпоредбите са твърде общи и в тях има редица неясноти.

които той трудно ще изпълни. Все пак ще подкрепят Законопроекта, за да дадат възможност на предложените мерки да допринесат за подобряване на прилагането на Програмата Програмата и събираемостта. От парламентарната група на „Обединени патриоти“ оцениха Законопроекта като по-балансиран, в сравнение с отхвърления в пленарната зала, но призоваха при изработването на правилата за определяне на размера на подлежащата на възстановяване помощ да бъде отчетена спецификата на бранша и преди издаването на заповедта правилата да бъдат съгласувани със заинтересованите страни. Във връзка с поставените въпроси от Министерството обясниха, че и в момента на основание чл. 70, ал 1 фондове изпълнителният директор на Агенцията издава решения за налагане на финансови корекции, но е необходимо изрично в специалния закон да бъде потвърдено това негово правомощие, за да се избегне противоречивата съдебна практика. Подчертаха, че правилата, които изпълнителният директор на Агенцията ще одобри, не представляват правно основание за издаването на решенията за налагане на финансови корекции, а касаят единствено начина, по който се определя размерът на корекциите. Подчертаха, че новите разпоредби нямат обратно действие и ще се прилагат единствено за проекти, по които периодът на мониторинг не е изтекъл. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 13 „за“, без „против“ и 6 „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите № 902-01-50, внесен от

но въпреки това ние даваме в ръцете на изпълнителния директор на Агенцията по рибарство и аквакултури един камшик, с който той може да упражнява влияние и да предопределя развитие в този бранш, като налага финансови корекции на бенефициенти по тази програма. В тази връзка наистина е важно да се спомене, че бенефициентите по тази програма са ощетени спрямо Програмата

По този начин бенефициентите са поставени в неравностойно положение и едните спрямо другите могат да понасят по-голяма тежест от тези наложени финансови корекции. Отделно от това трябва да се спомене, че наистина противоречивата практика на съдилищата води до абсолютно разнопосочни съдебни актове, в които, от една страна, се отхвърлят исканията за налагане на финансова корекция, а, от друга страна, отсъждането е в полза на бенефициентите. В крайна сметка няма една утвърдена практика и е редно тези правомощия наистина да бъдат потвърдени, но нека те да бъдат потвърдени, така че да бъдат в услуга на тези бенефициенти, тъй като това е Програмата с най малко изпълнение.

Във връзка с това ще искам да помоля да бъдат разработени схема и методология, по които ще бъдат налагани тези финансови корекции, за да бъде ясна, точна и прецизирана спрямо бенефициентите, за да нямаме такова проявление на еднолични актове в лицето на изпълнителния директор и той да налага финансови корекции на бенефициенти по указание, така да се каже. Независимо от всичко, което изложих, ние ще подкрепим този законопроект, но ще съблюдаваме стриктно всичко, което се случва в бранша, за да може да видим дали наистина правомощията, които сега даваме с това гласуване на изпълнителния директор, ще доведат до по-високо ниво на усвояемост на тази програма, ще доведат до отсяване на плявата от зърното, тоест да се видят кои проекти са правени само и само да се вземе субсидията и кои са жизнеспособните проекти, които носят реален растеж.

Не виждам. Имате думата за изказване, госпожо Бъчварова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Малко съм изумена от изказването на господин Апостолов с тезата, че сега ни се предлага Законопроект, който е много по-добър от този, който залата не подкрепи на първо четене Няма абсолютно никаква разлика в двата законопроекта и във философията на двата законопроекта. Първо, става въпрос за това, че ние даваме възможност на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да налага финансови корекции, които и досега се възлагат, тъй като регламентите, по които Оперативна

е движещо или основно в промяната, е, че ще публикуваме в „Държавен вестник“ правила, методика със заповед на изпълнителния директор, на базата на която ще се правят финансовите корекции. Но тук съществува регламент. Този регламент казва какви финансови корекции могат да бъдат направени. Затова разлика в двата законопроекта няма, още повече че според Правилника за организацията и поне три месеца, за да се внесе втори законопроект, но той трябва да е съществено различен от този, който е отхвърлен в залата. Тук нямаме съществени различия. Другата хипотеза е, че може да се внесе същият законопроект, но при условие че имаме наложени санкции. Тук нямаме наложени санкции, защото заместник-министър Лозана Василева каза, че те искат да застраховат под някаква форма за различни правни и съдебни решения по отношение на дела, които се водят за за договори, които имат точно такива финансови санкции. Тоест и тук нямаме тази хипотеза да повтаряме същия законопроект, но този път през Министерския съвет. Единствената разлика между първия и втория законопроект е, че имаме оценка на въздействие и много по-точна информация за това колко са проектите, колко са наложените досега финансови санкции – 153 на 78 проекта, за малко над 7 млн. Това е разликата спрямо първия законопроект, който не беше подкрепен в залата. В мотивите на Законопроекта, забележете, е записано, че ние ще препотвърдим правомощията на изпълнителния директор. Значи един път сме ги потвърдили – тези правомощия са на база действащи регламенти, защото няма как те да са извън регламента, няма как да го прескочим, но сега ще ги препотвърдим. От тази гледна точка приемането на този закон е някакъв правен абсурд, който за втори път ни се предлага да бъде реализиран в залата. Тезата, че правим абсолютно същото, както при промяната на Закона за подпомагане на земеделските стопани, когато по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., ние – съответно БСП, подкрепихме предложената промяна да има действащи правила и методика и тази методика да бъде официално публикувана, за да няма проблеми при нейното прилагане и финансовите корекции да бъдат обосновани. Но там имахме тезата и казуса, че съдът по правило отхвърляше каквито и да било предложения. Тоест не отхвърляше, а не разглеждаше по същество заявленията или исканията, защото методика нямаше. Тоест трябваше да има официална методика, за да може съдът да се произнесе по същество по договорите. В тази програма ние нямаме тази хипотеза, защото никой не оспорва методиката, по която са наложени финансови корекции – оспорват се договорите. В договорите, подписани 2010 – 2011 г. има задължения за бенефициентите, те казват: първо, второ, трето.

По време на обсъжданията колегите, а сега и господин Апостолов, се притесняват, че ще има субективизъм при налагането на финансови корекции. Може би темата е малко по дълга. Субективизъм едва ли би могло да има, но аз се притеснявам по-скоро за това как Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще изпълни тези изисквания и ще следи съответно тези финансови корекции да бъдат върнати или наложени и съответно

от гледна точка на административния капацитет, който има, не се занимава с Програмата за морско дело и рибарство, както е сега. Тоест тя има съвсем други насоки на работа и те са свързани преди всичко с контролни функции, които нямат нищо общо с оперативните програми. Затова ми се струва, че възможността и прехвърлянето на отговорността върху тях ще създаде доста сериозни проблеми при изпълнението на тази задача. И може би на последно място – отново Министерството на земеделието, храните и горите бяга от отговорността да участва в разработването на правилата, въпреки че са по Регламент. Същото направи и с Програмата за развитие на селските райони, когато Министерството казахме, че е управляващ орган, но не поискаха да участват в тези правила, те бяха прехвърлени на Държавен фонд „Земеделие“. Сега по същия ред цялата отговорност се стоварва на Агенцията не само с корекциите, но и с написването на правилата и тяхното прилагане. Струва ми по този начин Министерството се опитва да абдикира от отговорностите и от проблемите, които биха могли да се появят. Не че казваме, че всичко ще бъде перфектно, въпреки правилата и това, което ще бъде публикувано като правила в „Държавен вестник“, но те няма да имат тази функция и възможност да отсеят проектите, които наистина се изпълняват и са коректни, от тези проекти, които имат възможност да бъдат развивани и които са в рамките на изпълнението си, в рамките на договора, който е сключен за тях.

проба-грешка, проба-грешка в Народното събрание създава прецеденти и условия за неефективна работа, особено в сектори, които са чувствителни, които имат проблеми, но тези проблеми се заобикалят, не се решават,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За мен е учудващо, че след четиримесечно прекъсване отново гледаме един законопроект, който, след известни дебати в Комисията и в залата тук, беше отхвърлен. Сега ни се предлага с известни промени в словореда едно и също нещо, което бяхме определили като правен абсурд. Тази зала го отхвърли и не виждам или поне не съм разбрал към днешна дата тези препоръки, които направихме от трибуната, а именно: да бъде сезирана прокуратурата, да бъде потърсена отговорност на съответните длъжностни лица

изключая това, което ние говорихме, определят и окачествяват този законопроект като правен абсурд – със задна дата налагаме санкции! Какво се опитвате пак да направите? Да ни върнете от същото, но още в повече. Нещо, което чухме и вчера за бюджета. Към днешна дата ни предлагате същата претоплена манджа, само че, колеги, няма как да стане тази работа. Ще ми бъде интересно, днес тези, които бяха против, как ще гласуват за това нещо, защото то е същото, няма никаква разлика. Какво се опитваме да направим? Опитваме се да отмием отговорността днес от някои служители, които са проспали куп нарушения по време на първия програмен период, неправилно са разписали самата програма и към днешна дата се опитваме да им дадем амнистия. Ще се влезе в един порочен кръговрат от съдебни дела, които ще бъдат заведени за наложени финансови корекции и санкции за изминали и изтекли вече договори от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, каквито права ще й дадем, ако ако се приеме този закон. И след това съдът ще ги връща, защото със задна дата няма как да им налагат санкции. И всичкото това нещо, с риск да се повторя от преди четири месеца, ще бъде за сметка на данъкоплатеца! Защото знаете, пак да Ви повторя да се сетите, че всички тези санкции, които се налагат от Европейската комисия са за сметка на държавния бюджет, за сметка на всички данъкоплатци. Тоест някой е вършил безобразия, някой е крал безобразно европейски пари и накрая ще ги платим всички ние. Към днешна дата Вие се опитвате да ни пробутате отново това нещо. Защо? Не мога да разбера. Каква е тази упоритост и кого се опитвате да прикриете? Някой служител ли или някоя мащабна кражба, която се е извършила в тогавашното ръководство на Агенцията по рибарство и аквакултури? Не знам господинът, който сега е директор на тази агенция, в момента осъзнава ли какво му се стоварва на главата, че той след приемането на този закон ще носи персоналната отговорност за загубените дела оттук нататък.

по новата Оперативна програма. Сега се опитваме с пълна сила да влезем в същия батак по старата. Тоест държавният бюджет да бъде ощетен за това, че някой е проспал. Колеги, осъзнайте

Ръководството на Министерството на земеделието, храните и горите трябва да сезира прокуратурата. Господинът, който е директор на Агенцията по рибарство и аквакултури трябва да сезира прокуратурата. Това трябва да се случи. Днес избират нов главен прокурор. Новият главен прокурор отсега да го сезираме от тази трибуна да вземе да провери какво се случва – защо е ощетен бюджетът с толкова пари, защо никой не търси отговорност на лицата, а ние в момента се опитваме със законови норми да санираме една откровена кражба? Същото нещо направихте и със Закона за подпомагане на земеделските производители. Още тогава Ви го казах с тези къщи за гости. Какво направихте там? Нищо! Една методика. За какво говоря? Говоря, че се опитвате да скриете някои безобразия, които са извършени през годините. Това се опитвам да Ви кажа. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Иванов. Реплика? Имате думата за реплика, уважаеми господин Атанасов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Иванов! (Шум.) Чува

Господин Иванов, имате думата за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Атанасов, уважаеми колеги! Вие сте изключително прав, господин Атанасов, и моите адмирации за това, което казахте. Един мач, в който се променят правилата в движение, се казва: уговорен мач в полза на едната страна. Това се казва. Аз се радвам, че потвърждавате думите си, че в момента приемаме един правен нонсенс, който е в ущърб на определени физически и юридически лица и за сметка най-вече на българския данъкоплатец. Това е истината! Интересно ми господата от ГЕРБ, вносителите, защото този път го внася Министерският съвет, преди беше внесен от народни представители, не вземат отношение по тази тема. Защо си мълчат и не искат да кажат защо днес се опитваме да санираме едно огромно безобразие, една кражба? Откровена кражба! По друг начин не мога да го нарека. Тук има председател на Земеделска комисия, има представители на Земеделската комисия. В крайна сметка вземете отношение и обяснете защо след четири месеца, когато този закон е отхвърлен тук с пълно мнозинство, с ясното съзнание, че приемаме един лобистки закон, закон, който прикрива откровени

Не виждам желаещи. Закривам разискванията, преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Имате думата за представяне на Доклада за второ гласуване, уважаеми господин Нунев.

господин Георги Попиванов – директор на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“, Таня Каракаш – директор на дирекция „Правно нормативна дейност“, Росица Велкова заместник-министър на финансите, Росица Пенкова – експерт дирекция „Регулация на финансовите пазари“, Явор Серафимов – началник-сектор „Изпиране на пари“ в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.

приет на първо гласуване на 25 юли 2019 г. – Проект за второ гласуване. „Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да създаде нов § 1: „§ 1.

в) след думите „месечният наем“ се добавя „и/или продажната цена“. 3. Точка 3 става т. 2, като в нея се правят следните изменения и допълнения: а) в уводното изречение числото „39“ се заменя с „38“; б) в текста на създаваната т. 36 след думата „лица“ се поставя запетая и се добавя „физически и юридически, които са данъчно задължени лица

„37. физически и юридически лица, извършващи по занятие предоставянето на услуги за обмяна на виртуални валути/електронни пари пари и признати валути без златно покритие, чиято дейност представлява повече от 10% от общия им годишен оборот и/или движение на паричен поток и които са данъчно задължени лица по ЗДДФЛ и ЗКПО, независимо от мястото на изпълнение и сключване на договорите по покупка, продажба, обмен или посредничество на виртуална валута/електронни пари съгласно чл. 2, т. 2 от Директива 2009/110 на ЕО и признати валути без златно покритие;“ д) т. 39 става т. 38, като се изменя така: „38. всяко лице, извършващо по по занятие предоставянето на услуги и дейности по доставчици на портфейли и предлагане на попечителски услуги, чиято дейност представлява повече от 10% от общия им годишен оборот и/или движение на паричен поток и които са данъчно задължени ЗДДФЛ и ЗКПО, независимо от мястото на изпълнение и сключване на договорите по покупка, продажба, обмен или посредничество на услуги съгласно чл. 3, т. 7 от Директива 2015/849 на ЕО;“.“ Комисията подкрепя предложението по т. 3, буква „б“ в частта относно добавянето на думите „по занятие“ и не го подкрепя в останалата му част. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2: „§ 2. § 2: „§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 13 се изменя така: „13. лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси;“. 2. Точка 18 се изменя така: „18. лицата, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти, включително по отношение на сделки за отдаване под наем на недвижими имоти, при които месечният наем възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута;“. 3. Създават се т. 36 – 39: „36. лица, които по занятие търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително когато това се извършва от художествени галерии и аукционни къщи, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута; 37. лица, които по занятие съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или

текста на вносителя за наименованието на Закона и предложението на Комисията за създаване на нов § 1 с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували

неподкрепената от Комисията част на предложението на народните представители Иван Иванов, Анна Славова и Филип Попов. Гласували

Предложение от народния представител Красимир Ципов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 4: „§ 4.

депозитни сертификати на фиктивно име“ и „или сейфове на фиктивно име“ – отпадат.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 6: „§ 6. Член 18 се изменя така: „Чл. 18. Забранява се откриване или поддържане на анонимни сметки или депозитни сертификати, или сметки или депозитни сертификати на очевидно фиктивно име, както и наемане или поддържане на анонимни сейфове или сейфове на очевидно фиктивно име.“ Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 7: „§ 7. В чл. 21, ал. 1 т. 2 се изменя така: „2. когато рискът от изпиране на пари и рискът от финансиране на тероризъм в конкретния случай са ниски и са предприети мерки за ефективното им управление“.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Има ли изказвания? Имате думата, господин Иванов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За направеното от нас предложение сме направили необходимите консултации с експерти, които се занимават с подобна тематика. В нашето предложение, когато го внесохме за второ четене, направихме необходимата мотивировка, която е следната: считаме, че е недопустимо в законодателна разпоредба да се предвижда разкриване от страна на лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари на едно бъдещо евентуално събитие, а именно наличие на фиктивни лица и/или попадането им в това понятие. Няма и не са налице никакви правила, методики, анализи и параметри за разкриване и установяване към момента на комплексна проверка на лицата съгласно чл.

и власт от страна на изпълнителната власт спрямо лицата по чл. 4. Това са мотивите ни и желанието да ги разберете и да се гласува за нашето предложение, защото наистина то предполага един бъдещ

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народните представители Иван Иванов, Анна Славова и Филип Попов. Гласували

Предложението не се приема. Сега подлагам на гласуване редакцията, предложена от Комисията за текста на § 4, който става § 6, и предложението на Комисията за създаване на нов § 7 с текст съгласно Доклада на Комисията. Гласували

така: „(1) Издателите на електронни пари и техните представители могат да не прилагат някои от мерките за комплексна проверка на клиента по чл. 10, по отношение на електронни пари, когато въз основа на оценка на риска е установен нисък риск и са изпълнени едновременно следните условия: 1. платежният инструмент не е презаредим или има максимален месечен лимит на плащанията по сделки до левовата равностойност на 150 евро или тяхната равностойност в друга валута, който може да се използва само в Република България; 2. максималната електронно съхранявана сума не надхвърля левовата равностойност на 150 евро или тяхната равностойност в друга валута; 3. платежният инструмент се използва единствено за закупуване на стоки или услуги; 4. платежният инструмент не може да се захранва с анонимни електронни пари; 5. издателят на електронни пари осъществява подходящо наблюдение на сделките или деловите взаимоотношения, позволяващо разкриването на необичайни или съмнителни сделки. (2) Изключението по ал. 1 не се прилага в случай на обратно изкупуване в брой или чрез теглене в брой на паричната стойност на електронните пари, когато сумата надвишава левовата равностойност на 50 евро или тяхната равностойност в друга валута, или в случай на платежни операции, инициирани от разстояние, по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи, когато сумата на платежната операция надвишава левовата равностойност на 50 евро или тяхната равностойност в друга валута.

карти, издадени в трети държави, само когато тези карти отговарят на изисквания, еквивалентни на тези по ал. 1 и 2.“ 2. Алинея 4 се отменя. 3. В ал. 5 след думите „електронни пари“ се поставя запетая и се добавя „включително приемането на плащания на територията на Република България, извършвани с анонимни предплатени карти, издадени в трети държави и отговарящи на изискванията на ал. 1 и 2“.“ Комисията предлага да се създаде нов § 9: „§ 9. В чл. 26, т. 5 думите „които следва да се докладват“ се заменят със „за които следва да се уведомява“.“

предоставя на Европейската комисия списък на длъжностите, свързани с изпълнението на важни обществени функции по чл. 36, ал. 2. Списъкът може да бъде оповестен публично. По искане на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, държавните и местните органи и институциите, ведомствата и политическите партии, при които се заемат длъжностите по ал. 1, предоставят необходимата информация за включването й в списъка по списъка по ал. 1. (3) По искане на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, международните организации със седалище на територията на Република България, при които се заемат длъжности, попадащи в обхвата на чл. 36, ал. 2, предоставят необходимата информация за включването й в списъка по ал. 1. (4)

уважаеми господин Нунев. Изказвания, колеги? Не виждам. Ще подложа на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на § 5, който става § предложението на Комисията за създаване на нов § 9, с текст съгласно Доклада на Комисията; текста на вносителя, подкрепен от Комисията за

Предложение от народните представители Пламен Нунев, Валентин Радев, Маноил Манев и Красимир Ципов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 12: „§ 12. В чл. 37 се правят следните изменения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) В случаите, когато дадено лице е престанало да заема длъжност

Рискът се отчита и мерките се прилагат и след изтичане на едногодишния период до момента, в който основателно може да се приеме, че това лице вече не представлява риск, специфичен за видните политически личности.“

господин Председател, уважаеми колеги! Разбира се, мерките срещу изпиране на пари са изключително важни и когато приемаме подобно законодателство, трябва изключително да прецизираме текстовете и те да бъдат работещи. Да не създаваме една правна норма, която ще остане в нищото и ще създаде правен абсурд. Аз ще Ви кажа и нашите мотиви за тези предложения. Надявам се да ги разберете, за да бъдат приети, тъй като в противен случай ще имаме нещо налице, което няма да даде необходимия ефект, който се търси. Виждате, че подкрепяме този законопроект в разумните му части. Относно нашето предложение по чл. 46, ал. 1, т. че разпоредбите са необосновани и тяхното прилагане е обвързано с бъдещи действия на клиентите в кръга на научната фантастика – буквално, защото това нещо наистина е в тази сфера – извършването на волеизявления, които да отговарят за определено правно поведение и линия, за да не попадне в обхвата на Закона за мерките срещу изпиране на пари. При извършване на проверка по чл. 10 всеки един от клиентите при контакти с лицата по чл. 4 от Закона при извършване може да създава, извинявам се, и твори всякакви хипотези и наистина относно негови бъдещи делови взаимоотношения. Тук работим с хипотези и някакви предположения, които могат да не се осъществят, които могат да се изменят във всеки един момент под предлог за промяна на инвестиционни намерения и други. Това са мъртви разпоредби, които няма да намерят своето реално приложение в практиката и няма да постигнат желания от законодателя ефект. Именно нали това целим – да постигнем някакъв ефект, а ние създаваме правни норми, които няма да дадат необходимия ефект. Относно чл. 46, ал. 1, т. 3. Недопустимо е с правна разпоредба да се делегират права и правомощия на частни структури и лица, да се събират обем от информация и база данни за лица относно тяхната търговска практика и взаимоотношения, имуществено състояние и други обстоятелства относно лицата, които са предмет на комплексна проверка по чл. 10 от Закона.

страна на частни структури и организации, създаване на нелоялна търговска практика, търговски шпионаж под формата на предоставена информация при спазване на Закона за мерките срещу изпиране на пари и други противоправни действия, чието извършване попада в хипотезата на част от разпоредбите на Наказателния кодекс. Легализират се криминални действия по събиране на информация относно конкретни физически и юридически лица. Това създава, уважаеми колеги, предпоставки държавата да бъде осъдена по Закона за отговорността на държавата за нанесени вреди от приемането на тези противоконституционни разпоредби, с които трети частни физически или юридически лица ще злоупотребят с получената информация на база привидно спазване на материалноправна разпоредба по гласувания Закон. Допуска се вземане и прехвърляне на разследващи функции и събиране на информация като доказателство и за анализ, вменени по силата на правни норми на определени органи от изпълнителната власт. И относно мотивите ни за чл. 46, ал. 1, т. 5 – така формулиран, текстът на практика е нищожен и неприложим. При прякото тълкуване и прочит се получава например следната абсурдна ситуация: юридически субект, визиран в чл. 4 от Закона, да иска разрешение от ръководния си орган за установяване или продължаване на делови взаимоотношения със свои клиенти. Разбирате каква е безсмислицата. Затова наистина Ви моля да подкрепите нашето предложение, защото в крайна сметка ние трябва да видим закон, който да работи, който да даде необходимия ефект в тази борба срещу изпирането на пари, а не да се създават

Не виждам. Други изказвания? Няма. Ще подложа на гласуване два текста: предложението на Комисията за създаване на нов § 12 с текст съгласно Доклада на Комисията; предложението

Уважаеми колеги, Световният ден за борба с диабета ще бъде отбелязан в Северното фоайе. В рамките на инициативата, която е под патронажа на парламентарната Комисия по здравеопазване, ще бъде измерена кръвната захар на народни представители, служители и гости на парламента и ще бъдат раздадени информационни материали. Всички народни представители са поканени. Обявявам прекъсване на работата за 30 минути.